Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 125 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za europske europske integracije, zakonodavstvo i gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Tko će dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica Tamara Obradović Mazal. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Vlada prema Saboru upućuje u prvo čitanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Dopustite mi da prije iznošenja same, odnosno prije predstavljanja samih Izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi, da na neki način dam jedan kratki uvod o tome kakva je bila primjena Zakona o javnoj nabavi u prvih sedam mjeseci ove godine i što nas je konkretno ponukalo na Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi. Do 4. srpnja ove godine ukupno u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je 15 tisuća objava što se može vidjeti iz ovog grafa, od kojih najveći dio otpada na pozivna nadmetanja. Međutim samih sklopljenih ugovora od ukupno 15 tisuća objava bilo je 2 tisuće 648. Od toga najveći broj ugovora, čak 1662 otpada na nabave koje se odnose na malu vrijednost. Što se tiče samih očitovanja odnosno naših nadzora koji je proveden u primjeni Zakona o javnoj nabavi od ove godine, ukupno ih je bilo 800, od toga riješenih na današnji dan 576. A na što se naša analitika primarno usmjerila u primjeni Zakona o javnoj nabavi od 01. 01. ove godine su u najvećem dijelu nabave koje su sistematizirane pod usluge 2.a i 2.b., zatim izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi, zajednički rječnik na javne nabave, građevinski radovi, predmeti nabave, objave, pregovarački postupak kao i procijenjena vrijednost te plan nabave. grafikon na neki način slijedom naše analitike ukazuje zapravo na što su se što ponuditelji, što naručitelji, na koje poteškoće u primjeni Zakona o javnoj nabavi su najviše nailazili i u našim savjetovanjima, radionicama, školi nabave koju imamo u trajanju od 13 dana, kao i u suradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, te Hrvatskom gospodarskom komorom, povratno očitovali na naše pitanje što vam je konkretno teško primjenjivati u Zakonu o javnoj nabavi. Njihov odgovor bio je manje-više Unison kada se tiče, što se tiče nekih postupaka javne nabave, odnosno konkretne konkretne materije koju sam dakle navela od usluga 2.a i 2.b do zajedničkog rječnika javne nabave. Kroz naše edukativne radionice, savjetovanja i školu nabave, prošlo je do tisuća 810 ljudi, što ljudi koji su zaposleni i rade u naručiteljima, odnosno u ponuditeljima i apsolutno prva i zadnja točka, odnosno prvo i zadnje pitanje je uvijek bilo, ukažite nam na poteškoće u primjeni Zakona o javnoj nabavi. Zakon o javnoj nabavi je bitan zakon, on je element, instrument tržišnog natjecanja između ponuditelja, ali isto tako zakon koji služi kao procjena naručiteljima nama koji nabavljamo u ime tuđeg novca, što je od onoga što nam je ponuđeno uistinu najbolje, održivo, što je zapravo najveća i najbolja vrijednost za novac koji mi dajemo kroz ugovore o radovima, robama i uslugama. Na temelju te povratne informacije primarnog naručitelja i ponuditelja, pristupili smo izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Tome smo također pridodali i nomotehničke izmjene obzirom da se bivši ured Vlade Republike Hrvatske za javnu nabavu sistematizirao unutar Ministarstva gospodarstva i postao Uprava za sustav javne nabave, vođeni smo također i činjenicom pripreme Zakona o koncesijama i Zakona o javno-privatno partnerstvu. Stoga smo htjeli adekvatnim izmjenama također napraviti poveznicu i na ova dva nacrta prijedloga zakona, a naposljetku i to u najmanjem dijelu koji se odnosi na izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi, također smo dodatno proveli usklađivanje sa dvije najnovije direktive. Jedna je ona za potrebe nabave iz razlog obrane i zaštite nacionalne sigurnosti, a druga je direktiva iz prošle godine o pravnoj zaštiti. Međutim, ako bi smo vrijednosno, odnosno u postocima govorili o razlozima donošenja, odnosno predlaganja izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi usklađivanja sa pravnom stečevinom uistinu je najmanja. Što konkretno predlažemo, odnosno što konkretno je naša reakcija na povratne informacije primjene Zakona o javnoj nabavi od strane ponuditelja i naručitelja? Ukidanje obveze objavljivanje nabave koje su izuzete od Zakona o javnoj nabavi, nastojanje pojednostavljenja višegodišnje nabave temeljem okvirnog sporazuma, kao i potpuno usklađenje s direktivom u odnosu na iznos sklapanja višegodišnjeg okvirnog sporazuma na razdoblje od do 4 godine sa mogućnošću produžetka u iznimnim slučajevima, uvođenje kategorije plana nabave, isto tako pojašnjenje predmeta nabave i načina određivanja nabave u odnosu na zajednički rječnik nabave, gdje CPV, odnosno zajednički rječnik nabave nije predmet nabave, već samo instruktivno sredstvo pojašnjenja predmeta nabave, iznimke od obveznih rokova mirovanja pogotovo tj. tamo u postupcima gdje se javlja samo jedan ponuditelj. Dakle vi praktički nemate nikog drugog tko bi se u tom postupku mogao žaliti osim jednog ponuditelja, produžujemo rok žalbe i povećavamo ga sa 8 na 10 dana, pojašnjavamo trenutak sklapanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno koje su moguće posljedice odbijanja njegovog potpisivanja i tako uvodimo po prvi put od 30 dana kada se ugovor mora potpisati. Držimo da rokovi, odnosno vrijeme koje prolazi do odluke i nakon odluke se mora sumirati na 30 dana kada se ugovor mora potpisati, inače naručitelj da ne bi gubio niti vrijeme, niti novac, niti smisao onoga što nabavlja se može okrenuti drugom ponuditelju i s njim sklopiti ugovor, odnosno poništiti natječaj što je i ranija mogućnost prema važećem zakonu. unije, odnosno primjenu pragova vrijednosti nabave slijedom direktiva Europske unije i aktivirali smo članak 177. tržište je naprosto to tražilo, gospodarstvo je reklo da je spremno za primjenu skraćenih rokova. Znate da su rokovi od 52 dana prema važećem Zakonu o javnoj nabavi, gospodarstvo je tražilo aktivaciju članka 177. i aktivirali smo ga tako da je sada skraćeni rok u iznosu od 32 dana. Ako to sve povežemo sa elektroničkom nabavom, realno se skraćuju rokovi još za 7,odnsono za 5 dana. Od svih daljnjih izmjena i dopuna, naposljetku bih samo rekla da ovim zakonom također tražimo profesionalizaciju osoba koje se bave postupcima javne nabave. To vežemo za vrijednosti od iznad 300, odnosno 500 tisuća kuna, ako naručitelj pretežiti dio postupka provodi iznad te granične vrijednosti. Držimo da svaki naručitelj koji raspolaže tuđim novcem može žrtvovati 13 dana za edukaciju vlastitog osoblja, odnosno jedne osobe koja će biti certificirana za postupke javne nabave i koja će svake dvije godine svoje znanje obvezno i obavljati, odnosno gubi u protivnom certifikat, jer pravo se mijenja, trendovi se mijenjaju, tržište se mijenja, Aquico se mijenja. Prema tome, osoba koja raspolaže tuđim novcem mora biti za to i adekvatno obrazovana. Također zaključno ću reći da smo ovim nacrta prijedloga zakona predvidjeli i preuzimanje liberalnijeg sustava dokazivanja o sposobnosti, odnosno podnošenja dokaza o sposobnosti. Međutim, na naš prijedlog da to bude samo uvjerenje o nekažnjavanju gospodarstvo je reagiralo i zatražilo ostanak u strožem režimu. Takav sličan prijedlog ima i državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, kao i poslodavci, te stoga mislimo već u ovom trenutku da ćemo biti skloni poslušati gospodarstvo i vratiti ih barem u dogledno vrijeme jedan stroži režim. propisuje samo taj minimum minimuma, a to je dokaz o nekažnjavanju. Nema zapreke da budemo u strožem režimu. Kažem, naša intencija je bila potpuno na neki način denormirati taj dio, smanjiti broj potvrda koje se moraju izvaditi i smanjiti vrijeme, međutim gospodarstvo je reklo svoje i mislim da ćemo se vratiti na stari režim. Naše konzultacije su i dalje u tijeku vezano za tekst nacrta prijedloga zakona. Tako smo u konzultacijama i sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, isto tako i sa udrugom gradova. Javljaju nam se i pojedinačno zainteresirane osobe koje rade na postupcima javne nabave, javljaju se veliki naručitelji ali isto tako i veliki ponuditelji i rekla bih da ovaj zakon gotovo svakodnevno u rukama mojih suradnika doživljava intenzivne i promjene i promišljanja i do drugog čitanja svakako saslušajući i vašu raspravu i vaše prijedloge do drugog čitanja vjerujem da ćemo imati još kvalitetniji dokument. Završno, rekla bih da izmjene i dopune ni u kom slučaju niti uvode nove pojmove, niti uvode nove postupke, niti mijenjaju dosadašnje postupke javne nabave. Držimo da smo napravili i temeljem zahtjeva gospodarstva onih koji se nadmeću, oni koji svakodnevno prolaze kroz javljanje na tendere. Mislim da smo osvježili zakon, oslobodili ga nekih birokratskih međukoraka i da vjerujem da ćete i vi prepoznati kvalitetu ovog prijedloga kao što to za sada prepoznaju i gospodarstvenici. Zahvaljujem na pažnji. Hvala. Odbori zakonodavstvo, gospodarstvo, europske integracije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Hvala vam Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče na razumijevanju. Predstavnici ministarstva, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o zakonu koji definira javnu nabavu govorimo o izuzetno delikatnom aktu koji definira vrlo osjetljivo područje djelovanja u našem društvu. U prijedlogu zakona kaže se da sve promjene predmetnog zakonodavstva teže istom cilju, pojednostavljenju postupaka javne nabave, racionalizaciji poslovanja države, snižavanju troškova uz poštivanje temeljnih načela javne nabave. Da li je Hrvatska spremna za usklađenje s Europskom unijom u smislu liberalizacije Zakona o javnoj nabavi, odnosno da li bi nam Europa zamjerila da smo ostavili neke odredbe koje na neki način otežavaju netransparentno poslovanje koje je vezano uz određene postupke javne nabave. Kakva je situacija u Hrvatskoj možemo vidjeti iz nekoliko primjera. Evo, jučer u jednim tjednim novinama naslov je "Ministra Rončevića ispituje USKOK.". Riječ je o slučaju na koji je u javnosti više puta ukazivao predsjednik Mesić a najsporniji dio je činjenica što je ministar Rončević tada izravnom pogodbom kupio 39 kamiona i potrošio 14 milijuna kuna više nego što su ponudile 23 tvrtke prijavljene na natječaj. prije jedno dva mjeseca na jednoj konferenciji premijer Sanader izjavio je "Borimo se za transparentnost javne nabave, za učinkovitost javne uprave protiv mita i korupcije.". Naravno da svi podržavamo takvu borbu, ali s druge strane na istoj toj konferenciji načelnik Odjela za hrvatsku upravu i za proširenje Europske unije David Daly istaknuo je kako Hrvatska još nije u fazi u kojoj bi bila zadovoljena mjerila za otvaranje poglavlja javne nabave. Sve ovo govorim da kažem da nažalost u Hrvatskoj standardi na ovom području još nisu na zadovoljavajućoj razini. Javna nabava je ogledalo društva. Da li je društvo dovoljno transparentno ili duboko korumpirano, da li u društvu vlada atmosfera kompetitivnosti ili tvrtke nemaju povoljno okruženje za svoj razvoj. Pod pojmom javne nabave odvija se nabavka roba i usluga u visini 43 ili nešto više milijardi kuna što čini negdje preko 15% BDP-a u Hrvatskoj. Zbog svega toga prilikom donošenja ovog zakona potrebno je uključiti sve zainteresirane strane kako bi zakon bio što kvalitetniji. Moram podsjetiti da smo mi od početka ove godine primjenjujemo novi Zakon o javnoj nabavi i vrlo je na neki način zanimljivo zbog čega se taj zakon nakon samo šest mjeseci nadopunjuje ili mijenja. Svi smo svjesni naravno danas u Hrvatskoj da je jedan od najvećih problema Hrvatske u pristupu Europskoj uniji problem korupcije koji se u jednom dijelu odvija i u području javne nabave. Svi smo svjedoci svakodnevnih prigovora i sumnji u pojedine poslove koji su bili zaključeni u okviru onoga što nazivamo javnom nabavom. Korupcija se nažalost dobrano uvukla u hrvatsko društvo i ona je sigurno rak rana hrvatskog gospodarstva. Ovakvim zakonima kao što je ovaj svakako povećavamo transparentnost trošenja javnog novca a sa druge strane smanjujemo mogućnost korupcije i pogodovanja. U uvodnom obrazloženju ovog zakona kaže se da se usklađivanje s pravnom stečevinom EU ide u smjeru liberalizacije postojećeg zakona. Kaže se da je dosadašnja primjena Zakona o javnoj nabavi u praksi koji je u pojedinim odredbama kao što sam rekao znatno stroži nego što je to praksa u kaže se da ćemo na taj način otkloniti pojedine nejasnoće i poteškoće u primjeni nekih instituta spomenutog zakona. Navedene poteškoće je potrebno otkloniti i time stvoriti pretpostavke i time stvoriti pretpostavke za poštivanje osnovnih načela sustava javne nabave i veću fleksibilnost u provođenju postupaka javne nabave. Ova rečenica šalje jednu zbunjujuću i zabrinjavajuću poruku a ta je da smo imali dosta stroži zakon a sa druge strane netransparentni proces javne nabave U stvari, logično. Nećemo mi ništa u Hrvatskoj riješiti najkvalitetnijim zakonima ukoliko ne postoji volja da se ti zakoni provode i ukoliko ne postoji politička volja da se korupciji u Hrvatskoj stane na kraj a te volje čini mi se nedostaje. Zakon o javnoj nabavi je nažalost u Hrvatskoj u nekim slučajevima postao pokriće za pojedine mutne poslove a sa druge strane svjedoci smo da svake godine u izvješćima Državne revizije imamo mnogo primjedbi i mnogo naznaka da se odredbe toga zakona i ovoga koji je do sada bio na snazi ne pridržavaju niti institucije države niti ministarstva oni koji bi ga se trebali prvi pridržavati. Ne znam da li je istina i neka me netko demantira ali nisam siguran da je itko u Hrvatskoj ikada platio prekršajnu kaznu zbog nepridržavanja Zakona o javnoj nabavi. Mislim da takav slučaj ne postoji. Sve to mi govori da u Hrvatskoj ne postoji jasna politička volja da se u dijelu javne nabave stane korupciji na kraj i to je zabrinjavajuće. Zakonom se mijenja i pojednostavljuje javni zakon kažu predlagatelji u smislu ukidanja obveze objavljivanja nabava od izuzetih od primjene zakona, dodatno uređenje ugovora o javnoj nabavi za potrebe obrane. To je dobro da se malo jasnije stave odredbe šta je to od izuzetnog značaja za obranu Republike Hrvatske, da se specificiraju te usluge i robe. Naglašava se da se ide u smjeru pojednostavljenja višegodišnje nabave što znači da će biti jednostavnije odraditi nabavu za koju se može pretpostaviti da će kontinuirani, kontinuirano ići više godina. Dalje se uvodi kategorije plana nabave koja je do sada samo proizlazila iz odredbi zakona kao nužna tako da možemo vidjeti tko i po kojoj, po kojoj količini će nabavljati određene robe i usluge. I druge stvari za koje, da je dobro da se određuju. Zanimljivo je u samom zakonu vidjeti što je izuzeto iz zakona znači kao obveza natječaja odnosno šta je izuzeto u Zakonu o javnoj nabavi da se da se ne mora nabavljati putem javnog natječaja. Dva primjera su izuzetno zanimljiva. Prvo je na ugovore o stjecanju, razvoju produkcije i koprodukcije i programskog materijala namijenjenog radio-televizijskom emitiranju i za termine radio-televizijskog emitiranja što znači da su izuzete od Zakona o javnoj nabavi emisije odnosno pojednostavljeno rečeno sapunice što je do sada bilo pogotovo na javnoj televiziji dosta afera oko toga na koji način se one nabavljaju i na koji način se isplaćuju ogromni honorari iz sredstava Hrvatske radio-televizije određenim producentima. I drugo, na nabavu čija je glavna svrha da se naručiteljima dopusti pružanje ili korištenje javne telekomunikacijske mreže ili pružanje tržištu jedne ili više telekomunikacijskih usluga. To mi je posebno nejasno zbog toga što se ovdje radi o jednom izuzetno velikom tržištu pogotovo šta u zadnje vrijeme, zadnjih godina imamo i liberalizaciju toga tržišta odnosno više operatera, na ovaj način bi se tu dovelo na neki način u povoljniju poziciju jednog operatera koji je dominantan na tržištu. Naravno da pozdravljamo postavljanje standarda u tome da se naručitelji javne nabave moraju educirati tj. da svake dvije godine moraju obnavljati svoje znanje iz područja javne nabave i za to primiti adekvatnu potvrdu da se naravno ti postupci ne ponavljaju greškom naručitelja. Ovdje se radi o nabavama od 300 tisuća kuna za robe i usluge te 500 tisuća kuna za radove. Dosta često se u javnoj nabavi dešavalo primjera gdje su natječaji bili rušeni zbog toga što su oni oni koji su nabavljali robe i usluge nisu bili dovoljno educirani na neki način. Bili su slabije osposobljeni za taj postupak od onih koji su se javljali na natječaj. Pitanje je da li je ispravna liberalizacija zakona u smislu da onaj koji će sudjelovati u pripremi natječaja, evo to je jedna od odredba s kojima se ne slažemo. Znači da onaj koji će sudjelovati u pripremi natječaja može sudjelovati u postupku javne nabave. Kaže zakon da u slučaju da nema neku odlučujuću prednost ali smatramo da svakome tko sudjeluje u pripremi natječaja se daje određena prednost u odnosu na druge ponuditelje. Također smatramo da treba vidjeti da li će liberalizacija zakona u smislu poništenja postupka javne nabave dovesti do iskorištavanja toga instrumenta ukoliko obveznici javne nabave ne budu zadovoljni izborom ponuditelja. Tu je dosta zakonom definirano mogućnosti po kojima možete poništiti određeni postupak javne nabave, a znamo da dosta često se to i u postupcima zloupotrebljava odnosno na to ima jako puno prigovora od onih koji se javljaju na natječaje. Na kraju smatram da je uz izmjene zakona potrebno radi transparentnosti napraviti i možda to čak i u zakonu uvesti obavezu izrade ajmo to tako reći crne liste ponuditelja i korisnika robe i usluga koji na neki način zloupotrebljavaju institut javne nabave. Postoje mnogi koji se javljaju na natječaje samo da bi ispunili formu i nakon, ako ih odaberu najnižeg ponuditelja odustaju od postupka i prepuštaju tu uslugu i nabavu onome tko je bio poslije njih. Najčešće se radi o firmama koje imaju iste podizvođače i naravno da tu onda ne možemo govoriti o transparentnosti i uvijek se u takvim postupcima javne nabave pobuđuju sumnje u nečasne radnje. Također naravno da treba napraviti i listu ponuditelja koji korektno izvršavaju svoje ugovorne obveze i koji korektno rade usluge i isporučuju robe na šta su se natječajem obvezali i to mora biti po nama javno javno dostupno kako bi svi sudionici u postupku javne nabave bili upoznati sa tim tvrtkama. Na kraju želim reći da ćemo podržati prijedlog ovog zakona u prvom čitanju i nadamo se da će do drugog čitanja druge stvari, da da će se do drugog čitanja neke stvari popraviti te da će Vlada dosljednom primjenom ovog zakona pogotovo kroz primjenu u okviru svojih ministarstava. Napominjem to ministarstva jer državna revizija iz godine u godinu notira u svojim izvješćima da se u pojedinim ministarstvima ne provode postupci i ne primjenjuje ovaj zakon na način na koji bi se trebao primijeniti. Da će sankcionirati odgovorne osobe u tim ministarstvima i mijenjati državne službenike koje, koji kažem iz godine u godinu ne, koji se oglušuju i ne poštuju ovaj zakon. Na taj način ćemo vlastitim primjerom pokazati i Vlada i institucije ove države da stvarno postoji politička volja da se u ovom sektoru na kraju obračuna sa netransparentnošću i smanji mogućnost za korupciju. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HSS-a. Gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici. Važećim Zakonom o javnoj nabavi je relativno vidimo novi zakon koji je donesen u listopadu prošle godine a počeo se primjenjivati u siječnju ove godine. Ali je u razdoblju tako kratke primjene pokazao i neke svoje nedostatke. Nejasnoće, nedorečenosti i poteškoće u praksi koje je nužno ispraviti i dopuniti. Neefikasnost u primjeni zakona dodatno je uvjetovana nakon stupanja uredbi Vlade RH na snagu a bilo ih je 7 pa je praktična primjena zakona i uredbi ukazala na određene propuste i problematiku u provođenju istih čime se najavljeni pozitivni učinci i očigledni pozitivni pomaci u odnosu na prijašnji zakon anulirani i novom birokratizacijom i neefikasnošću. Osim toga, postojeći zakon usklađen je i sa tada važećim direktivama Europske unije, pa shodno tome ne sadrži sve nove odredbe europskog prava u području javne nabave i stoga je nužno njihovo usklađenje. Sada važeći zakon čak propisuje i strože odredbe od samog zakona u odnosu na direktive Europske unije koje su otežale postupanje naručitelja u provođenju istog, a posebice u dijelu koji se odnosi na obveze objavljivanja nabava koje se u smislu članka 5. zakona smatra izuzećima, kao i sprječavanje sklapanja ugovora u roku mirovanja u postupcima koji su izuzeti od primjene zakona. Zatim rokovi za dostavu ponuda u otvorenom i ograničenom postupku, a primjenom uredbe o objavama i evidenciji javne nabave ne omogućuju naručiteljima korištenje skraćenih rokova već se duži rokovi primjenjuju nakon prijema RH u Europsku uniju što je u stvari korak unazad. Primjena postojećeg zakona izazvala je i negativne učinke na terenu, pa sagledavajući problematiku iz svakodnevnog života samih građana očituje se sveopće nezadovoljstvo zbog neučinkovitosti jedinica lokalne samouprave koje su u stvari na neki način blokirane pojedinim odredbama i neki gradovi kao naručitelji jasno da se ovime u stvari želi poboljšati životni standard svojih građana u području uređenja naselja i stanovanja, uređenja prostornog i urbanističkog planiranja, pa i zaštite okoliša, a što sve spada evo vidimo u djelokrug nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Zasigurno pri donošenju još uvijek važećeg zakona nije bila namjera kompliciranja i procedure i blokiranja jedinica lokalne i područne samouprave, ali rezultati primjene govore u prilog rečenog. Stoga pozdravljamo sve promjene u ovom prijedlogu zakona kojima će se otkloniti zamijećeni nedostaci i uočene manjkavosti. Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi uređuju se postupci javne nabave svih vrijednosti, nadležnosti tijela nadležnog za sustav javne nabave. Ali je napravljen značajan normativni, kvalitativni pomak s ciljem pojednostavljenja postupka javne nabave, snižavanje troškova postupka uz poštivanje temeljnih načela javne nabave kao i racionalizacija poslovanja države. I isto tako, dodatno se uređuje i propisuje ugovori o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti Republike Hrvatske. Ukida se obaveza objavljivanja nabava izuzetih od primjene Zakona o javnoj nabavi. Uvodi se kategorija plana nabave kao nužnost koji pojašnjavaju predmeti nabave i način njihova određivanja. Također, pozitivnim ocjenjujemo rješenje po kojem u slučaju odustanka od naručitelja prvi po redu iza njega dobiva posao. Slijedom navedenoga ovaj zakon mnogo toga regulira, a u njegovu izradu što mi u klubu Hrvatske seljačke stranke smatramo izuzetno pohvalnim uključen je veliki broj institucija, ali i prihvaćene brojne sugestije i primjedbe u svrhu otklanjanja nepravilnosti i nedorečenosti, te unapređivanja sustava javne nabave. Smatramo da su predložene izmjene i dopune i više nego dobro došle, čak neophodne ne samo za naručitelje već prvenstveno za same građane koji su krajnji korisnici i većine usluga i radova za koje naručitelji provode postupke javne nabave. Ipak skrećemo pozornost na određene strože odredbe zakona od zahtjeva direktiva Europske unije koje i dalje ostaju na snazi i to obaveze objave pregovaračkog postupka bez prethodne objave i nabave usluge dodatka IIB. Zatim mogućnost žalitelja za izjavljivanjem žalbe i do godinu dana od dana kada je postupak proveden što regulira članak 147. stavak 2. točka 5. postojećeg zakona, a novim se ne mijenja rečena odredba. S ciljem postizanja kvalitetnih rješenja predlažemo da se spomenute odredbe dorade i reguliraju na pojednostavljen način. Slijedom svega izrečenoga klub Hrvatske seljačke stranke smatra da će se primjenom predloženih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi postići pozitivni i kvalitetni učinci u praksi, a to je pojednostavljenje postupka javne nabave, racionalizacija poslovanja države, snižavanje troškova uz poštivanje temeljnih načela javne nabave, pojednostavljenje samog procesa javne nabave uz njegovu određenu transparentnost što će u konačnici dovesti do zadovoljstva krajnjih konzumenata, a to prvenstveno mislimo na naše građane. Iz svega iznijetog kao i iz predloženog u cilju poboljšanja predloženih izmjena i dopuna klub HSS-a će podržati prijedlog ovog zakona u prvom čitanju. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Željko Turk. Izvolite. **Turk,

gospodine predsjedavajući, uvažena gospođo državna tajnice, dame i gospodo saborski zastupnici. Evo, pred nama je još jedan prijedlog jednog zakona koji je u direktnoj vezi sa realnim životom i posebice onima koji se odnose na privredne aktivnosti. Kao što je u uvodu rečeno u direktnoj je vezi sa dokumentima dokumentima i zakonima o kojima raspravljamo ovih dana u Hrvatskom saboru – Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, Zakonu o koncesijama, a direktno se implicira i na Zakon o proračunu, te o još nekim drugim zakonima. Kao što je rečeno sam segment javnih nabava i tema je izuzetno aktualna u hrvatskom društvu i svakako prije svega u privrednom životu naše države. jedan od odgovornih osoba u izvršnoj vlasti i direktno pet godina sudjelovao u povjerenstvima za provedbu javne nabave i slušajući danas dobar dio uvodnih rasprava koje govore na način netransparentnosti, ne poštivanja zakona mogu reći da u ovom proteklom vremenu u velikom dijelu tog vremena svakako je bilo u svima onima koji raspisuje ili u dobrom dijelu onih koji raspisuju javne nabave i veliki dio nepoznanica po načinu kako to napraviti i kako na najkvalitetniji način provesti nešto novo. Ja ću vas ovdje samo podsjetiti da velik dio naših obveznika raspisivanja javnih natječaja su i općine i gradovi, i one male općine koji u jednoj osobi imaju pročelnike sektora i za privredu i za financije i za kulturu i da se u dobrom dijelu nisu ni mogli ni znali snaći u toj situaciji. Sa druge strane, isto tako činjenica je da osim onog dijela kada su najbolji ponuđači odustali … /Govornik se razumije./ … pa netko iza njega došao na red pa po većoj cijeni nešto radio, gradio, prodavao ili slično. Imali smo i drugi dio od jednog dijela profesionalnih profesionalnih tvrtki sa izuzetno dobrim pravničkim timovima koji su bili u situaciji da gotovo sruše svaki javni natječaj imajući u vidu Zakon ili o javnoj nabavi i neki drugi dokumenti koji su bili za to potrebni dovesti te nam se znalo dogoditi da i po nekoliko puta u toku godine nismo mogli mogli provesti natječaje. Temeljem toga smo izgubili pravo korištenja sredstava. Ovdje ću odmah navesti još jedan bitan segment zato da izuzetno podržavam, a to je da je dodatna edukacija kadrova vezanih za provođenje postupka, dobrim dijelom i ova elektronička obrada utječe na novi visoko kvalificirani kadar koji je elektronički pisan, sa time veze i bolje educiran i sami broj od 13 ako sam dobro primijetio primjedbu, do sada primjedbi i provedenih edukacija i seminara govori o tome da je to dobro pogođeno te temeljem toga smatram kao jedan izuzetan doprinos koji će u vremenu koje je pred nama bitno doprinijeti da u najboljoj vjeri, u najboljoj namjeri, znamo i kvalitetnih posljedica do kraja. Ja ću se ovdje kratko osvrnuti na još jedan bitan segment. U mom gradu, u Zaprešiću od 2 godine ovaj i onaj koji slijedi, preko 100 do 150 milijuna kuna investicija koje su podložne javnim nabavama. Uzimajući u obzir da veliki dio javnih nabava je vezan i na programe planiranja, programe građenja koji su opet vezani na prostorne planove i sve ostale dokumente, vrlo je teško u jednoj proračunskoj godini bilo predvidjeti sredstva koja se u toj proračunskoj godini mogu iskoristiti. I ponovo smo dolazili u situaciju da nismo mogli iskoristiti sredstva te podržavam i ovaj drugi bitni segmenat, a taj je da temeljem višegodišnjeg planiranja možemo ići u javne nabave, a da sredstva ne moraju biti doslovno osigurana za sve vremenske periode koji su bili potrebni. pozitivne atmosferi, usuđujem se reći da i nove odredbe koje su dovele do toga da jedinice lokalne samouprave i neki drugi ponuđači moraju u svom okviru i u okviru svog poslovanja imati i unutrašnje revizore, dakle osobe koje su direktno pod rukovodstvom neposrednih čelnika su u situaciji da svojim internim aktima i sami provode određene kontrole poslovanja pa između ostaloga primjer kod mene Zaprešiću je bio da nakon edukacije revizorice, jedan od prvih poslova je bilo upravo revizija dvije ili tri javne nabave u mom gradu. Dakle, dame i gospodo, sve ovo što je ovdje iznešeno uz još jednu opasku, a koja je vezana upravo na bitne segmente pogodnosti ponuditelja, svakako da je hvale vrijedna akcija i prijedlog Vlade da se maksimalno liberalizira sam postupak i moje je stajalište da u dijelu onih osnovnih segmenata, a koje se tiču dobrih poslovnih običaja, a to je uredno porezno plaćanje, isplata osobnih dohodaka, tehnička sposobnost i kadovska … /Govornik se ne razumije./ … smatramo da su nužni i bitni segmenti vezano za postupke javne nabave, posebice imajući u vidu da temeljem novog razvojnog ciklusa u hrvatskoj privredi, a i šire, možemo reći u visinama javnih nabava koje se više ne mjere samo stotinama tisućama kuna, nego i milijunima kuna te kao takovi i zahtijevaju i kvalitetniju i bolju pripremnost, a samim time manja je mogućnost i samih poništenja određenih postupaka javne nabave ukoliko se u samoj pripremi što bolje i kvalitetnije odradimo taj posao. S obzirom na to da je i kolegica državna tajnica u uvodnom dijelu podobno i objasnila one potrebne izmjene, isto tako najavila mogućnost da se u drugom čitanju i određene primjene prihvati, ja mogu samo konstatirati da će klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti Prijedlog izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi. Hvala. Zahvaljujem. I u ime kluba Hrvatske narodne stranke, uvaženi zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državna tajnice. Smatram da je donošenje ovog zakona kojim se vrše izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi od izuzetnoj značaja za Republiku Hrvatsku jer svi znamo i to je već danas i istaknuto da je upravo područje javne nabave često puta bilo područje raznih zloporaba nezakonitosti korupcije i svega onoga što nam se u kontaktima sa Europskom zajednicom opravdano, ali ne samo sa Europom opravdano ukazuje kao stvari koje nisu riješene. Točna je konstatacija iz obrazloženja ovog zakona da je Republika Hrvatska država sa kratkom tradicijom uređivanja područja javne nabave te da je uvođenje sustava javnih nabava značajno utjecalo na ukupno gospodarstvo jer prema dostupnim podacima između 43 i 44 milijarde kuna obrće se u tom sustavu javne nabave. Sigurno da takvi odnosi i takvi iznosi pogoduju onome što sam maloprije spomenuo, dakle raznim negativnostima, nezakonitostima i zloporabama ako to područje nije precizno uređeno zakonskim propisima. Zato je i precizno utvrđivanje pravila javne nabave na način da i ponuditelji i naručitelji počnu drukčije postupati nego što je to bila do sada praksa te da se precizno reguliranje javne nabave predstavlja jedan bitan odmak od dosadašnje prakse sklapanja ugovora između države i privatnog sektora. Dakle, sustav javne nabave direktno utječe na gospodarstvo čitave države i država je naravno važan gospodarstveni čimbenik i kao što sam rekao prije i visina novčanih transakcija sigurno značajno utječe na gospodarstvo u čitavoj državi te zbog toga taj utjecaj države mora biti pozitivan i poticajan što je nemoguće ukoliko nemam precizan pravni okvir. Ono što je neobično, ali istovremeno je možda teško razumljivo to je da se vrše izmjene i dopune zakona o javnoj nabavi samo pola godine nakon stupanja na snagu zakona koji je donesen u listopadu 2007., a stupio je na snagu 1. siječnja ove godine. To dokazuje da u osnovnom zakonu, a na to je ukazivano i ranije prije donošenja spomenutog zakona nisu bila sva pitanja riješena na način koji bi skrenuo pozornost na učinke koji su se javljali u praksi nakon uvođenja sustava javne nabave, a očito odredbe tog zakona nisu bile ni usklađene sa direktivama Europske zajednice pa takvo zakonodavstvo nije moglo provesti reformu sustava javne nabave u skladu sa europskim zakonodavstvom, odnosno takva postojeća zakonska regulativa nije sadržavala sve nove odredbe europskog prava u području javne nabave i onda normalno usklađivanje takvog sustava sa europskim pravom. Osnovna zamjerka na dosadašnji sustav javne nabave su nejasnoće i poteškoće u primjeni pojedinih instituta posebno stoga jer se u praksi pokazalo da su pojedine odredbe znatno strože od europskih direktiva pa se u provođenju takvog sustava javilo niz formalnih birokratskih i administrativnih prepreka što je opet dovodilo do manje fleksibilnosti i poštivanja osnovnih načela sustava javne nabave u praksi. Zato smatram pozitivnim da je predlagač ovog zakona uvidio određene pogreške i nedosljednosti ne samo s europskim direktivama nego i s primjedbama koje su stizale od onih najzaiteresiranijih, a to su subjekti koji provode sustav javne nabave i da zbog toga predlagač dakle predlaže da ove izmjene i dopune koje bi morale otkloniti navedene poteškoće i zapreke u doslovnoj primjeni jer je sada potpuno jasno da postoji nedovoljna ujednačenost materije i problema u tumačenju pojedine odredbe i u praksi. Ovo je tim važnije učiniti jer se područje javne nabave neposredno veže sa područjem koncesija i područjem javnog privatnog partnerstva te se reforma sustava javne nabave direktno utječe i na područje koncesije javno-privatnog partnerstva i potrebu njihovog usklađivanja s europskim zakonodavstvom i time naravno dobivanje pozitivne ocjene za sva tri zakonodavna područja javnih nabava od strane Europske komisije. Obzirom da ja dolazim iz lokalne samouprave, a to sigurno vrijedi i za ostale kolege koji su se time bavili, najbolje su nam poznati problemi uz birokratizaciju, vezani uz birokratizaciju postupka javne nabave prema važećem zakonu i mogu vam reći da unatoč brojnih edukacija, seminara, radionica i okruglih stolova koji su se održavali u organizaciji uprave za sustav javne nabave, da je u praksi ostalo puno nejasnoća i pitanja na koja se često nisu dobivali pravi odgovori pa evo možda samo nekoliko primjera. Jedan od tih je da recimo u važećem zakonu rok objave ugovora o javnoj nabavi je bio 48 dana od dana donošenja odluke o odabiru koja nije bila ni konačna ni izvršna zbog pravnih lijekova itd., a predloženim izmjenama i dopunama rok za objavu računa su dan sklapanja ugovora o javnoj nabavi što smatram da je jedino ispravno i logično u otklanjanju mogućih nesporazuma i nejasnoća u realizaciji ugovora o javnoj nabavi. Sljedeći primjer možda kao veliku nejasnoću iz važećeg zakona, a to je trenutak dokazivanja sposobnosti ponuditelja kod pregovaračkog postupka bez prethodne objave. U važećem zakonu taj rok nije bio precizno određen već se koristio termin unaprijed što je opet u praksi stvaralo određene zabune i mogu biti razlog zloporaba i nezakonitosti u sustavu javne nabave. Sada se nadam da će ta nejasnoća biti otklonjena na način da se kao što je predložena formulacija prije slanja obavijesti, što znači da ponuditelj mora svoju sposobnost dokazati prije slanja obavijesti o početku postupka javne nabave u elektronički oglasnik javne nabave. Posebno skrećem pažnju na članak 8. kojim se uvodi obaveza da najmanje jedan od zaposlenika javnog naručitelja koji sudjeluju u pripremi i provedbi postupka javne nabave ima završen specijalistički program izobrazbe što znači profesionalizaciju tih poslova, a na što smo mi iz lokalne samouprave već puno puta ukazivali, jer u nabavama koje su veće od 300 tisuća kuna za robe i usluge odnosno 500 tisuća kuna za radove, neophodno je da osoba koja to provodi mora profesionalno obavljati tu svoju dužnost i time naravno odgovarati i snositi punu odgovornost za takve iznose. Za one koji se ne bave sustavom javne nabave, takvi primjeri kao i niz drugih mogu se činiti nevažni ili nebitni. Međutim upravo takve nedorečenosti važećeg zakona u praksi su izuzetno važne i djelatnicima koji rade na tim poslovima mogu biti zapreka za uredno obavljen posao ili pretpostavka za određene zloporabe i nezakonitosti. i na kraju, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati će donošenje predložene izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi ukoliko se u taj prijedlog u drugom čitanju unesu rješenja koja se predlažu u toku prvog čitanja, a čime ćemo ne samo ispuniti uključivanje direktiva Europske unije u ovaj zakon nego i uvažiti mišljenja iz prakse što također nije manje važno, i konačno postići da sustav javne nabave znači da naručitelj obavlja nabavu kao dobar gospodar uz poštivanje svih temeljnih načela javne nabave te uz primjenu preglednih i jednostavnih i učinkovitih postupaka. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Vjerojatno stjecajem okolnosti raspravu o izmjenama Zakona o javnoj nabavi obavljamo na sjednici kada ispred sebe imamo i izvješće Državne komisije za kontrolu javne nabave koje može biti veoma korisno u sagledavanju postojećeg zakona, ali i ponuđenih izmjena i dopuna, jer želim vjerovati da su predlagatelji izmjena i dopuna zakona koristili ocjenu stanja državne komisije koja je po meni ipak dosta mjerodavno državno tijelo, a kasnije ću otprilike i prikazati prikazati što su oni u svojem izvješću za prošlu godinu napisali. Ali za početak ponovno ću podsjetiti na jedno drugo državno tijelo nadležno za nadzor ili kontrolu, a to je državna revizija čijih se izvješća kada su jedinice lokalne i regionalne samouprave u pitanju vidi, da je solidan broj zamjeraka, primjedbi od strane državne revizije kojim se upućuju, upravo vezano na javnu nabavu. Sredstva koja decentralizirane funkcije nose u proračune gradova i županija kreću se oko 20% ukupnih sredstava. Većina njih jeste namijenjena za veliku ili malu ili srednju javnu nabavu, održavanje, investicijski zahvati, dakle sve što praktički zahtjeva primjenu Zakona o javnoj nabavi. Gledajući rokove iz postojećeg zakona za provođenje postupka javne nabave ako nemate žalbu, dakle od trenutka donašanja odluke pa do zaključivanja ugovora u najoptimalnoj varijanti trebalo vam je šest mjeseci, ali ako je bilo koja žalba onda je teško bilo moguće biti toliko sposoban da u toj istoj kalendarskoj godini i završite taj posao posebice zbog toga što ti isti gradovi i te iste općine postupak javne nabave ne mogu pokrenuti tako dugo dok Vlada ne donese uredbu o decentraliziranim sredstvima i matična ministarstva odluke o tim istim sredstvima. da ja pitam, kako će se postaviti Državna komisija za kontrolu javne nabave ili državna revizija ukoliko je neki grad ili općina pogriješio ili prekršio Zakon o javnoj nabavi zato što je Vlada svoju uredbu donijela tek u svibnju za tekuću godinu. Ako ti gradovi i općine ne iskoriste sredstva koja su namjenska i za koje se za druge stvari ne mogu koristiti, ona im propada. Čak štoviše podliježu i ocijeni političke odgovornosti od predstavničkog tijela jer nisu radili kako treba. Zato sam spomenuo rokove, čini mi se, meni je teško prihvatljivo da se neki rokovi u ovom zakonu produžuju. Ja sam čak očekivao da će u prijedlogu zakona biti skraćivanje rokova se ne razumije./… radnji u javnoj nabavi. Meni nije jasno zašto nekome tko se misli žaliti treba 10 dana da žalbu napiše, 8 ili sada 10, ako je u pravu i upoznati, prati ju proces, zašto produžavamo još? Zašto treba nekome 30 dana da riješi žalbu? Zašto otvoreni rok natječaja 52, 37 ili 22 dana? Kao da sve dolazi iz vedra neba. S jedne strane tražimo od korisnika proračuna da ima dugoročno planiranje i godišnje planove. S druge strane Vlada i resorna ministarstva kasne sa donošenjem operativnih odluka. Ovdje imamo relativno duge rokove, a na kraju kraći kraj izvlače oni koji su žrtve kašnjenja rokova od strane središnje države, rokova i Zakona o javnoj nabavi i onda još jednog elementa ulaganje žalbe iz inata i prkosa. Ja ne znam da li znate, ali koji se time bave znate da se često žalitelji i da ima žalitelja koji ulažu žalbu u Državnoj komisiji samo da bi se osvetili naručitelju i onemogućili mu da na vrijeme završi svoj posao. Zbog toga bi bilo dobro da u nastavku čitanja ili dorade ovog zakona se još jedanput preispitaju rokovi koji se odnose od trenutka objave, pa do trenutka potpisivanja ugovora, a naročito u žalbenom postupku. Drugo iz ovog izvješća Državne komisije za prošlu godinu vidljivo je slijedeće. Od 16 tisuća 555 postupaka javne nabave zaštitu svojih prava tražilo je 600, se ne razumije./… predmetima iz 2006. godine 685 ponuditelja što znači negdje 3,8%, 3,9%. Ta brojka nije i prevelika, ali je vrijednost javnih nabava u tom postupku bila 4 milijarde i 600 milijuna kuna. Dakle, još uvijek je izuzetna visoka vrijednost nabave, javne nabave koji završava pred Državnom komisijom. Državna komisija je u funkciji educiranja i pomaganja onima koji raspisuju postupke javne nabave, pa dozvolite da vas podsjetim što su oni u svom izvješću napisali. Prvo, Državna komisija konstatira da je nedovoljno propisa kojim se uređuje rad i postupanje same Državne komisije. Oni su uočili nedostatnost Zakona o javnoj nabavi kada je u pitanju sama ta Komisija i rad nje koje se one obavezno provode. Ja vas molim da to imate u vidu u pripremi za drugo čitanje zakona. Nadalje, postupak pred Državnom komisijom pokreće se i vodi isključivo na temelju podnesene žalbe i nema postupka po službenoj dužnosti. To rezultira činjenicom da samo ono gdje je bila izjavljena žalba podliježe bilo kakvom nadzoru i kontroli u smislu zakonitosti. Treće, sadašnji sustav javne nabave i dalje sugerira da postoji znatan broj postupaka javne nabave u kojima nikad ne dolazi do pravne zaštite u obliku žalbenog postupka i nabrajaju tri velike grupe takvih postupaka koji dokazuju tu svoju tvrdnju. Četvrto, sudski postupak kontrole pred Upravnim sudom Republike Hrvatske traje više godina i predlažu sudska zaštita prava iz javne nabave pred Upravnim sudom trebalo bi zakonom učiniti žurnom ili drugačije urediti jer doista ako pred Upravnim sudom postupak traje nekoliko godina za javnu nabavu onda je bespredmetno. Niti naručitelj može završiti postupak javne nabave, niti je provesti, niti će onaj koji pokreće taj postupak dobiti bilo kakvu zadovoljštinu ako ona dođe nakon 3 godine jer uspjeha nema. dakle očekujem da i ova sama promišljanja ocjene i prijedloge koje Državna komisija daje nama u izvješću za prošlu godinu bude pomno pročitano i u Vladi kada se piše zakon za drugo čitanje. I ponavljam, probajte vidjeti sa tim rokovima jer čini mi se da su ovi rokovi dati i zadani kao za društvo u kojem sada 2008. se usvajaju planovi javne nabave za 2013., a najveći dio javnih naručitelja plan javne nabave za ovu godinu donaša upravo ovih dana. Ne svojom krivicom. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. **Filipović, Krešo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću pokušati u ovoj svojoj raspravi prije svega nešto reći općenito znači o samoj javnoj nabavi, njezinu značenju te važnosti njenog kvalitetnog i transparentnog uređenja u bilo kojem društvu pa tako i u Republici Hrvatskoj. Naime, javna nabava predstavlja postupak koji naručitelji, dakle u ovom slučaju osobe javnog prava, država dakle jedinice lokalne samouprave, fondovi, ustanove te druge pravne osobe koje se većim dijelom financiraju iz državnog proračuna koriste prilikom odabira gospodarskih subjekata koji će izvoditi određene radove, pružati određene usluge i nabavljati robe u javnom interesu. Bitno je naglasiti da bi nabavka bila javna ona mora poštivati određena načela koja omogućavaju svim gospodarskim subjektima, dakle ponuditeljima jednakopravni položaj i nuditi im istu šansu na tržištu javnih nabava. Posebno treba istaknuti ulogu države kao iznimno značajnog gospodarskog čimbenika koji svojim aktivnostima, odnosno brojem i visinom novčanih transakcija ima značajan uticaj na ukupno gospodarstvo, ali na društvo u cjelini. Ovdje ću spomenuti samo jedan podatak koji mislim da je izuzetno interesantan i koji ide u prilog tome da je u 2007. godini bilo ukupno javnih nabava u Republici Hrvatskoj 44 milijarde kuna, znači negdje cirka 44 milijarde kuna ili 15,70% bruto društvenog proizvoda, domaćeg proizvoda. Upravo iz tog razloga je veoma važno uspostaviti kvalitetan sustav javne nabave koji će u potpunosti poštivati načelo slobode kretanja roba i pružanja usluga, načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakosti i zabrane diskriminacije, načelo efikasnosti i načelo transparentnosti. Takav sustav mora imati ugrađene i antikorupcijske mehanizme koji će mito i korupciju, ali i druge neželjene pojave u našemu društvu svesti na najmanju moguću razinu ili će ih u potpunosti eliminirati. kako je dobar sustav javne nabave kojeg osim Zakona o javnoj nabavi trebaju činiti i Zakon o koncesijama, te Zakon o javno-privatnom partnerstvu o kojima smo u prvom čitanju raspravili na ovoj sjednici Sabora i koji se nadam se će biti uskoro i usvojeni, naglašeno djelovanje Ureda za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave i Državne revizije, predstavlja s jedne strane jamstvo uspjeha u toj našoj borbi protiv mita i korupcije, te zlouporaba pri gospodarenju državnom imovinom, a s druge strane doprinosi podizanju razine povjerenja javnosti i gospodarstva prema državnim institucijama, te hrvatskoj politici i njezinim političarima. Radi svega prethodno navedenog, danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi za kojeg sam uvjeren da će doprinijeti ostvarenju zacrtanih ciljeva, odnosno pojednostavljenju postupka javne nabave prihvatljivog za korisnike, njegove racionalizacije i fleksibilnosti i učinkovitosti, te njegovoj potpunoj transparentnosti. Pravno uređenje područja javne nabave u Republici Hrvatskoj po prvi put se dogodilo '95. godine 1995. godine i u međuvremenu do ovoga zakona koji je sada na snazi bilo je niz izmjena. Ja bih samo naglasio da Zakon o javnoj nabavi iz 2001. godine nije mogao zadovoljiti znači potrebe vremena, niti na nacionalnom, niti na međunarodnom planu, pa je zbog toga prošle godine donesen novi Zakon o javnoj nabavi, koji je svojim većim dijelom usklađen sa direktivama Europske unije. Međutim, evo u potpunosti jel' nisu implementirane neke od novih direktiva Također u praksi primjene toga zakona se primijetilo da ima određenih nedostataka, da jednostavno neke instrumente važećih zakona nismo mogli provoditi u praksi. Ovdje posebno želim pohvaliti i naglasiti djelovanje i rad Ureda za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koji je obavljao niz okruglih stolova, sastanaka, seminara, edukacija, jer s jedne strane edukacija je jako bitna u sustavu javne nabave za naše gospodarske subjekte koji će danas sutra radi njihovog izlaska na europsko tržište, jer moraju poznavati sustav i principe javne nabave na europskom i međunarodnom tržištu, a s druge strane da se tijekom navedene izobrazbe i kroz svakodnevnu komunikaciju ureda i konzultacije, moglo doći do značajnih i kvalitetnih prijedloga i preporuka u smislu izmjena ovih zakona koji se danas i mijenja. Dakle, uvažavajući sve prethodne rečeno razloge zbog kojih se predlaže izmjene i dopune možemo svrstati u tri osnovna razloga. Prvi je radi potrebe daljnjeg usklađenja našeg zakonodavstva u području javnih nabava sa pravnom stečevinom Europske unije. Drugi je radi otklanjanja određenih nepravilnosti i nejasnoća i poteškoća u primjeni zakona. I treći je radi potrebe usklađivanja sa drugim važećim propisima. Naravno da ovaj zakon donosi značajne novine i dodatnu kvalitetu u sustav javne nabave, ali ja u tome dijelu neću previše govoriti. Mislim da su moji prethodnici puno toga o tome rekli. Ali ću naglasiti jednu stvar koju mislim da je potrebno naglasiti, jednu novinu u ovom zakonu, a to je ovaj dio edukacije, odnosno specijalističke izobrazbe kadrova kadrova koji će raditi na postupcima javne nabave, jel' nekoliko puta smo naglasili u ovome Saboru, da sve one nepravilnosti koje su se događale u javnoj nabavi u prethodnom razdoblju, nije samo zato što je u pitanju nekakav kriminal ili nečasna radnja, nego se radilo o neznanju. Mislim da će ova obveza da educirani ljudi provode postupak javne nabave, značajno doprinijeti sustavu javne nabave. I na koncu radi svega prethodnog što sam rekao, ja ću ovaj zakon apsolutno i u potpunosti podržati. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** 2006. godine svaka druga javna nabava na koju je uložena žalba i ocjenjena nezakonitom, a procedura nabave je poništena 2007. gotovo da je ostalo isto. Pri tome treba imati na umu da se velika većina nezadovoljnih i ne žali, jer se boji odmazde iz tvrtke s kojom bi htjeli i u budućnosti poslovati. Najčešći razlozi poništenja su nezakonita dokumentacija, povreda pravila o objavi javne nabave, korištenja kratkih rokova obrazloženja, sumnjivi kriteriji i ekonomski najpovoljnije ponude, kako se često može čuti tu su i tajne javne nabave MORH-a, pa se može reći da je u Hrvatskoj vrlo često pravio, nabava javna, a korupcija tajna. Strategija borbe s korupcijom koju smo nedavno usvojili naglašava upravo područje javne nabave u svojim ciljevima, a Zakon o koncesijama, Zakon o javno-privatnom partnerstvu i današnje izmjene Zakona o javnim nabavama, prvi su koraci u realizaciji tih ciljeva. Međutim, još uvijek se radi o papirima, riječima, a nama trebaju djela. Nadam se da će i ove izmjene potaknuti da krenemo sa riječi na djela i da kako sam mogao pročitati kvadri lateralna suradnja Ureda za reviziju, MUP-a, Ministarstva financija, Državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, te Državnog ureda za reviziju treba nam uskoro zaista pokazati da smo odlučili aktivno s riječi na djela prijeći u suzbijanje, otkrivanje, procesuiranje i presuđivanje korupcije. Nedavno sam u Opatiji na jednom stručnom skupu o javnoj nabavi i mogućim pojavnim oblicima kriminalnog ponašanja postupcima javne nabave, čuo da se u dobivanju investricijskih ugovora korupcija pojavljuje u 57% slučajeva. Visina plaćene korumptivne rente je 3% ukupnog godišnjeg prihoda gospodarskih subjekata, a visina provizije poznatog mita, za osiguranje javnih ugovora i od 3 do 10% ugovorenog posla. Među 14 problematičnih čimbenika, ova se vrsta korupcije u Hrvatskoj 2004. nalazila na 11. mjestu, međutim sada je već došla do 4. mjesta. S tim treba još jedanput naglasiti da učešće poslova javne nabave u Europskoj uniji i Hrvatskoj se kreće iznad 15%. Naravno da nitko u svijetu pa tako ni u Hrvatskoj nije pošteđen davanja i primanja mita. Ima ga u svim zemljama, nerazvijenim, ali i dosta u visokorazvijenim, gdje se je stavljen poseban oblik tog kriminaliteta. Kriminalitet koruptivnog oblika u javnim nabavama u svijetu je vrlo snažan i uvijek je povezan sa državnim strukturama, pa se često naziva i političko kriminalnom korupcijom, tzv. kriminalitet velikog obratnika. Odnosni se na intelektualnu radnu snagu, osobe na najvišim položajima sa boljim primanjima unutar trgovačkih društava, tvrtki, korporacija, koje su za razliku od onih na slabije plaćenim fizičkim poslovima u položaju da mogu provoditi tzv. uglađeni financijski kriminalitet. Tu je temeljna razlika Hrvatske i svijeta, zbog toga što su u svijetu puno uspješniji u borbi sa tim uglađenim kriminalitetom. Sjetimo se Finske Patrije, ili Njemačkog Siemensa, dok je u Hrvatskoj ova naša uglađena koruptivna elita pošteđena istraga i presuda. Da ne ponavljam opet Bechtel, Brodo-Split, autoceste, posebno namještanje natječajne dokumentacije za nabavu najskuplje medicinske opreme u bolnicama. Maestro da ga ne zaboravimo. Slijedi vrhnje koje se spominje ovih dana u Zagrebačkom holdingu kao i najnoviji primjeri još je daleko od šlaga. Prema tome, ovaj zakon sigurno predstavlja veliki i bitan korak u borbi s korupcijom. Međutim, pravni okviri javne nabave u Hrvatskoj su jedno, kvalitetan je, poslovni moral je nešto sasvim drugo, ali najslabija karika svake strategije, svakog akcijskog plana su ljudi, koji u ovom slučaju sjedeći u državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave postaju javni naručitelji i zapravo oni odlučuju tko prolazi tko ne, tko će dobiti sir, tko će dobiti vrhnje a tko neće dobiti ništa. Davanje povlaštenih ugovora i korištenje dužnosničke pozicije u privatne svrhe najčešći su oblici korupcije u javnoj nabavi. Prema iskustvima iz Europske unije koja nam mogu dobro doći najveći broj koruptivnih radnji u sustavu javne nabave događa se nakon dovršenja javnog nadmetanja, ide se unaprijed dogovorenom najnižom cijenom da bi se naknadno dogovorili iznosi do stvarne ili više cijene. Ti negativni učinci korupcije u postupcima javne nabave su nepotreban rast izdataka nužnih za državne investicije. Korupcija djeluje kao dodatni porez, povećava input natjecatelje i ponuditelje u postupku javne nabave, ugrožava konkurentnost, dozvoljeni poslovni rizik pretvara u totalnu neizvjesnost i time tjera kapital iz Hrvatske, usporava razvitak poduzetništva i gospodarstva i stvara pad poslovnog morala. vrlo je bitna edukacija o kojoj se puno govori. Neki primjeri bi mogli biti pravi key stadij da vidimo što se događa. Auto-ceste čija gradnja u Hrvatskoj s jednog kilometra od 4 je došlo do 12 milijuna iako su troškovi materijala i radne snage porasli neusporedivo manje puno govori. Zanimljivo je pogledati tko se javlja na te natječaje. Naime, nerijetko se može vidjeti da se javljaju uvijek isti natjecatelji, da se unaprijed zna koja će tvrtka dobiti posao. Možemo čak govoriti o podjeli tržišta, o stvaranju monopola a i kaznenom dijelu iznude. Nadam se da ćemo u izvješću za 2008. kada budemo gledali kako je ured za kontrolu javnih nabava radio biti zadovoljniji a da će tome doprinijeti ovaj zakon koji danas usvajamo, koji ja svakako podržavam. Zahvaljujem. I još imamo uvaženog zastupnika Krešimir Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir Ja ću s nekoliko riječi se evo isto nadovezati na prijašnje rasprave vezane uz izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi. Puno toga je rečenog ali ja ću reći evo par stvari koje sam evo čitajući zakon, ove izmjene koje su me potaknule i iz osobnog iskustva pa ono što posebno pozdravljam da se propisuje pojednostavljenje višegodišnje nabave temeljem okvirnih sporazuma ili ugovora u svrhu redovnog funkcioniranja bez obaveze planiranja financijskih sredstava. To je u svakom slučaju pohvalno jer kako je već rečeno prije teško je u svojim proračunima planirati sredstva u godini i znati da ta sredstva koja su planirana i u planu javne nabave će biti i potrošena jer puno puta ne znamo da li ćemo naplatiti doprinose komunalne u onom planu u kojem smo planirali ili nećemo. Pa evo mislim da na ovaj način možemo znači napraviti javnu nabavu a sredstva ne moraju biti planirana i u toj godini. Htio bih se osvrnuti u svakom slučaju da novi Zakon o javnoj nabavi koji je donesen evo prošle godine a stupio na snagu 1.1. ove godine ima određenih nedostataka a nadam se da ovom izmjenom i dopunom će biti oni uklonjeni, tako da pitanje evo i novog Zakona o gradnji koji je donesen, pitanje licenciranja. Mislim da je ovime dobro da možemo i kod i kod natječaja koje sprovodimo u svojim jedinicama lokalne samouprave na taj način i vidjeti po licencama koje su pojedine tvrtke dobile da li su one sposobne i da li su u mogućnosti obaviti posao za koji se javljaju. Jer, evo imamo puno puta slučajeva da nam se jave tvrtke da na nekakvu investiciju koja je malo veća ima ne znam jedan stroj, dvoje, troje ljudi, plaće nikakve, obaveze neplaćene itd. i onda vam se dogodi da i taj posao koji su uzeli putem natječaja evo puno puta ga ne mogu ni izvršiti. Tako da pozdravljam i to. A isto tako, mislim da ovdje se spominje pitanje kriterija za odabir najpovoljnijih ponuda. Puno puta smo imali problem, govorim iz iskustva, kada smo raspisali natječaj pa vam se javi evo sa najnižom cijenom netko tko ne ne može taj posao odraditi i onda imate problema da morate poništiti natječaj zato jer je bilo do prošle godine 80% cijene, cijene, kriterij je bio 80% cijene a drugo osnovni povoljni uvjeti. A sada evo mislim da se na ovaj način to rješava tako da nije samo kriterij najniža cijena nego ukupno najpovoljnija ponuda koja zadovoljava evo kriterije natječaja. Što se tiče samih rokova, evo rokovi su skraćeni sa 52 na 32 dana i ja to u svakom slučaju pozdravljam. Možda bi trebalo skratiti i još neke rokove pošto znamo da imamo sada po novom zakonu putem elektronička nabava, znači gdje imamo i tendere tako da taj postupak bi mogao biti još i kraći a isto i rok žalbe kraći jer masu puta neke stvari koje moramo odraditi u natječajima i na brzinu pa nam onda evo ti rokovi produžuju i realizaciju tih programa koje smo si zacrtali. Što bih htio pohvaliti to je tzv. bagatelna nabava do 70 tisuća kuna. Mislim da je to uvelike pomoglo jedinicama lokalne samouprave da ne moraju više ići na one natječaje. Imali su prije do 20 tisuća pa smo nakon 20 do 200 je bio pozivni natječaj pa se tu gubilo puno vremena i papira dok se to riješilo. Mislim da sad na ovaj način je to puno jednostavnije. One najosnovnije i bitne stvari možemo rješavati, hitne intervencije ovako direktnim ugovaranjem do 70 tisuća kuna i u to u svakom slučaju za svaku pohvalu velim novim zakonom. Evo, zbog svega ovog prethodno navedenog što sam htio na kraju reći izmjenama izmjenama i dopunama teži se pojednostavljenju postupka javne nabave i racionalizaciji poslovanja i ovim izmjenama i dopunama zakona sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj čini značajan normativni i kvalitetni pomak u smjeru zakonodavstva Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a pet minuta uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, na kraju ove rasprave da kažem da klub SDP-a će podržati prijedlog ovog zakona kao i svakog drugog zakona koji je u smjeru transparentnosti i suzbijanja korupcije. Ali smatramo da moramo i u praksi pokazati da ono što donosimo u ovom Saboru, da akte koje svi podržavamo želimo i u praksi provoditi. Evo, spomenut ću opet dva primjera. Jedan primjer je izvješće Državne revizije. Imat ćemo ga ove godine opet na stolu i raspravljat ćemo o nabavama odnosno o nabavama u ministarstvima koje nisu išle po po ovom zakonu. Moramo pokazati u praksi da želimo sankcionirati takve stvari i da se to u državnoj upravi više ne može događati. I druga stvar, smatram da moramo dati malo veću podršku Komisiji za kontrolu javne nabave. To je komisija koja kontrolira taj cjelokupni proces gdje se upućuju žalbe ako netko nije zadovoljan sa načinom na koji se odvijao postupak, komisija koja kontrolira 43 milijarde kuna sredstava, javnih novaca koji se u ovom postupku javne nabave odvijaju. A zamislite koliko troši, 5 milijuna kuna je budžet te agencije odnosno komisije i čak ta komisija nema niti zaposlene ljude u onom obimu koji je sistematizacija predvidjela, predviđena, predviđeno. Znači moramo dati podršku i institucijama koje su zadužene da kontroliraju cjelokupni proces pa u tom smislu i ovoj komisiji koja znači nema čak ni ispunjeno zapošljavanje u sistematizacijom predviđeno. Znači na kraju da kažem ako treba mijenjati zakon i za 6 mjeseci opet ćemo ga podržati ali treba napraviti da konačno sa riječi prijeđemo na djela i da u ovom dijelu javne nabave država pokaže ozbiljnost i namjeru da se sa netransparentnošću i korupcijom obračuna. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade završno reći? Da. Uvažena Tamara Obradović-Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. hvala gospodine potpredsjedniče. U najkraćim mogućim crtama hvala za vrlo široku podršku i za prepoznavanje stvarno kvalitetnih koraka u ovom nacrtu prijedloga zakona. Mi ćemo ih učiniti još kvalitetnijima u drugom čitanju. Razmotrit ćemo i mogućnost skraćivanja rokova do vrijednosnih pragova Europske unije. Nažalost onaj rok od 52 dana ne možemo skratiti. On je doslovno preuzet iz direktive kao i rok od 10 dana vezano za vezano za žalbu. Što se tiče prelaska s riječi na djela mi smo inicirali kvadrilateralni sporazum sa državnom revizijom, USKOK-om, MUP-om i Državnim odvjetništvom jer smo shvatili da nakon izvješća Državne revizije definitivno treba napraviti daljnje korake evo mi koliko smo mogli prešli smo definitivno sa riječi na djela, a nadzor nad postupcima javne nabave u ingerenciji mog ministarstva je ove godine do 1.7. nadmašio broj nadzora u proteklih nekoliko godina. To ako ništa drugo iskazuje veliku želju i odlučnost u provođenju nadzora nad postupcima javne nabave. U svakom slučaju zaključno kao što sam rekla hvala na prepoznavanju i podršci ove pozitive. Napominjem sve ono što predlažemo izmjenama i dopunama nakon prvih 7 mjeseci primjene novog zakona ne izaziva tektonske poremećaje naručiteljima i ponuditeljima. Dapače oni su ih dočekali sa jednim popriličnim olakšanjem, a lajt motiv za budućnost će biti Prijedlog zakona o javnim nabavama bez prekršajnih odredaba, ali to će naravno biti zahvat koji će zahtijevati jednu široku potporu da se to uistinu i desi. Hvala još jednom. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem